Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred nama je nama je Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Riječ je o jednom od najdugovječnijih zakona, dakle bazičan zakon je iz 1995. godine. Izmjene se odnose na dvije teme. Jedna tema je usklađenje nadležnosti, dakle više nije državni inspektorat nego je inspekcija iz nadležnosti Ministarstva financija, ali ona bazična tema zašto idemo u izmjenu i dopunu ovog zakona je promjena u načinu kako se mogu trošiti sredstva iz komunalne naknade. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija i javna rasvjeta. Ovim prijedlogom se predlaže da se komunalna naknada nakon što se, dakle ako ostaje viška nakon što se ovo ostvari, može koristiti za financiranje i građenje objekata i uređaje komunalne infrastrukture i mogućnost korištenja sredstva je i za održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, građenje tih objekata te građenje i održavanje objekata predškolskog sadržaja, financiranje i građenje održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Dakle treba se vratit korak unazad i kad je Zakon o komunalnom gospodarstvu tamo pred skoro 20-ak godina donesen onda je razlikovao komunalnu naknadu i komunalni doprinos. Komunalni doprinos je, sredstva iz tog su služila za izgradnju objekata, a komunalna naknada isključivo za ovo što sam uvodno rekla i što je navedeno u sadašnjem članku 22. Zakona. Budući da se kroz ovih 19-20 godina stvari dosta promijenilo, mi smo ovim prijedlogom zakona omogućili da jedinice lokalne samouprave komunalnu naknadu koriste i za gradnju i za održavanje pojedinih objekata i sadržaja koji su isključivo u funkciji različitih javnih namjena. Dakle nama je javna namjena i predškolstvo i školstvo i zdravstvo i socijala i gradnja i održavanje tih objekata i stoga evo predlažemo ovakve izmjene i dopune zakona. Hvala lijepo. Hvala i vama ministrice. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Kolega Klarić vi? Dobro. Počinjemo sa raspravom u ime klubova zastupnika. Klub nezavisnog zastupnika Slavka Linića, Vukšića i Hodžića, Slavko Linić. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospođo ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Što reći? Kako ne podržat ovakav prijedlog zakona i u biti spasiti gradonačelnika od kaznenih progona jer u biti Državna revizija ih neprekidno proganja, proziva. Mi saborski zastupnici govorimo o nenamjenskoj potrošnji. Kako ne podržati? Pa opet sad se pitam da li mi u Saboru moramo raspravljati o nelogičnim zakonima. Pa zašto, pa znamo Zakon o komunalnim djelatnostima govori o izvorima koji služe samo za financiranje komunalnih djelatnosti. Pa znamo i što je svrha, ne bogatstvo, ne vrijednost objekta nego dal se straćara nalazi uz riječki korzo ili ne nalazi, jer ako je uz riječki korzo platit će kao da je najbogatija vila na periferiji. Prema tome, mi govorimo o tome da ćemo sad ozakoniti ja bih rekao nenamjensko trošenje. Ozakoniti. To je to. A zašto A zašto to radimo, pa zato što već dvije godine Zakon o porezu na nekretnine je gotov u Ministarstvu financija, koji upravo govori o tome da prihod jedinice lokalne samouprave treba biti oporezivanje bogatstva i imovine i posebno restriktivno prema imovini koja nije u funkciji na teritoriju jedinice lokalne samouprave. To je temelj Zakona o porezu na nekretnine i taj zakon onda daje pravo jedinici lokalne samouprave jer ne govori o komunalnoj djelatnosti da ga koristi za sve ono što treba, a to znači i održavanje komunalnih djelatnosti u ulaganju, u komunalnoj infrastrukturi jer vidimo da ne ide više prodaja, ne ide namjenski prihod, komunalni doprinos jer je sve stalo i naravno, sve više preuzete obveze i odgovornosti za ulaganje u infrastrukturu za društvenu nadgradnju, znači obrazovanje, zdravstvo, socijalu. Sve su to djelatnosti prebačene na jedinice lokalne samouprave bez izvornih prihoda jer je evidentno da porez na dohodak nije dovoljan ni za financiranje djelatnosti društvene nadgradnje, a kamoli objekata društvene …. I kao što je ministrica rekla, od '95. godine mi uporno držimo neodrživi zakon, ne usklađujemo se sa europskom praksom. Ušli smo u europsku praksu. Vi kad poduzetniku rečete da mora platiti komunalnu naknadu, a on dolazi izvana, on ne razumije što mu uzimate, on to ne razumije. Ne može razumjet jer komunalna naknada se vani tretira kao lokalni samodoprinos. Znači vi se dogovorite jer to je dogovor sa nekim dijelom ulice, grada, ajmo tu izgraditi igralište pa onda participira i gospodarstvo. To je u svijetu komunalni doprinos, a mi smo ostali na … iz socijalizama. I sad svjesni toga da nema novaca, nema novaca ni za komunalne objekte jer nema investicija pa nema komunalnog doprinosa, pa počinjemo ugrožavati cijeli sustav. Otkud jedinici lokalne samouprave za izgradnju bilo kakve ceste za izgradnju radi recimo parkirališta, za izgradnju ne znam čega hajde rasvjete itd. Nema, jednostavno nema, nema izvora. Porez iz dohotka nije dovoljan, a ova sredstva ako koristi nenamjenski koristi. E sad se ja pitam a zašto smo bježali od toga da zaista ozbiljno razgovaramo o porezu na nekretninama koji je porez taj koji je trebao zamijeniti ovu kategoriju neodrživog poreza. Trebao ga je zamijeniti. I ako se pazilo o tome da ne bude porez na nekretnine veći od ovog dijela, da se daje pravo jedinicama lokalne samouprave što učiniti. I ono što je najvažnije za jedinicu lokalne samouprave su najgori objekti koji nisu u funkciji, zemljište koje je planski osmišljeno, ubačeno u urbanizam, potrošeni novci, a netko ga ne stavlja u funkciju. To je najveći problem. Dovedena voda, plin, rasvjeta, ulica načinjena, uloženi novci, nemate što naplatiti, nitko ne stanuje, nitko ne koristi halu, nitko ne koristi poslovni prostor, nemate od koga naplatiti. Zašto? Pa ovaj Zakon o komunalnom gospodarstvu vas oslobađa, ne morate plaćati. A obrnuto, baš tada biste trebali više naplatiti jer nisu objekti u funkciji. Sveo ono što je izgrađeno ne koristi se i ne plaća se. Naknadu za vodovod možete platiti samo po potrošenom kubiku kubiku itd. Prema tome, potpuno smo zapustili taj dio prihoda jedinica lokalne samouprave i odgađamo cijeli problem odgađamo cijeli problem i tada prilazimo ovakvim nemuštim rješenjima gdje se uopće logika Zakona o komunalnom gospodarstvu narušava i sad ju mijenjamo. Ali onda se to ne može zvati komunalno gospodarstvo, ne. Onda su to djelatnosti lokalne samouprave, nisu komunalne djelatnosti. Jer dozvolit ćete mi škola, vrtić nikako ne pada u komunalnu djelatnost, a novce možete koristiti po tom osnovu. A da ne govorimo da nije problem da li je neka stračara u centru grada kad oporezujete, nego obrnuto da li je to moderna zgrada koja košta par tisuća eura kvadrat, koja predstavlja bogatstvo, pa u biti idete na to da porezima budete pravedniji prema svojim A to znači onaj koji ima više mora porezno malo više participirati, nego ona sirotinja neovisno gdje mu je objekat lociran. tome, osobno gledajući ja ću podržati zakon jer mi je dosta prozivanja gradonačelnika Rijeke recimo za nerazumno trošenje novaca i ja bih rekao nelegalno ili protuzakonito, nenamjenski itd. Ja smatram da je to zaista pravo onih koji odgovaraju, a to znači tijela, predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave koji ipak moraju naći rješenja za krizna razdoblja. Treba graditi objekat, ne treba bježat od toga makar to bio i objekat komunalnog gospodarstva, ali i objekte društvene nadgradnje. Prema tome, kako bih rekao bit ću taj zastupnik koji će dignut ruku za, a u isto vrijeme ocjenjujem da podržavam jedan nelogičan zakon, zakon koji je relikt prošlosti koji je već davno prije trebao nestati da radimo svoj posao. Hvala. Zahvaljujem. Imamo nekoliko replika. Ivan Šuker, izvolite. zgodnije, elegantnije, bolje rješenje pa na kraju krajeva i da se držimo i ono što je osnovni smisao nekog zakona, da se ova problematika riješila kroz Zakon o izvršenju državnog proračuna, da se naprosto išlo da određeni dio postotka sredstava se može koristiti za financiranje nečeg drugog. Jer onda on naprosto ne bi u Zakon o komunalnom gospodarstvu gurali nešto što nije komunalna djelatnost. Jer mi smo zbog ove sveopće panike koja je nastala oko kompenzacijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave počela raditi nešto što naprosto nije. I zato me čudi, gospođo ministrice jeste li vi pristali na to? u toj sferi ste praktički cijeli život i naprosto je nelogično da se to rješava sa ovim problemom ovdje, a bilo je daleko elegantnije rješenje jedan članak u Zakonu o izvršenju državnog proračuna i riješili smo sve probleme. u komunalnu djelatnost guramo nešto što naprosto nije mjesto, a u tom porezu na promet nekretnina da li je sad vrijeme za njega ili nije, ali da se samo okrenula priča u znaku jednakosti, onda da, ali ovak. Slavko (Nezavisni)** Pa cijenim ministricu i znam da joj nije lako bilo predložiti ovaj zakon, ali je i ona svjesna problema u komunalnom gospodarstvu, jer budimo iskreni stalo se sa ulaganjem u komunalne objekte jer se ne može ovaj novac trošiti, bez komunalnih objekata teško je reći o jačoj potpori građanima za pružanje komunalnih usluga. I mislim da je zaista ministar financija mogao kroz Prijedlog zakona o izvršenju državnog proračuna omogućiti radi krize i radi kompenzacijskih mjera koje slušamo već tri dana mogućnost da se koristi ovaj dio i za nadgradnju ili barem objekte nadgradnje, da ipak ovaj zakon umre sa Zakonom o porezu na nekretnina, a ne na ovaj način.

Određenom broju gradova, rekao bih razvijenih gradova i razvijenijih jedinica lokalne samouprave ovaj će zakon dobro doći. Omogućit će mu da provodi na zakonit način nešto što se možda sad već i događalo. Ali vjerujte da postoji vrlo veliki broj jedinica lokalne samouprave kojima prihod od komunalne naknade nije pokrivao ni ono što ovaj zakon omogućava. Nisu imali novaca, odnosno komunalna naknada i prihod od komunalne naknade nije mogao pokriti ni ono što mu je postojeći zakon omogućavao da rješava u sferi komunalnih djelatnosti pa čak ni u onom dijelu koji se odnosi na održavanje objekta školskog, socijalnog i zdravstvenog sadržaja kao što piše u zakonu. Temeljno, čini mi se, to ministrica nije rekla, ovaj zakon ide za tim da takvima, dakle ovim gradovima jačima omogući da sredstva komunalne naknade sada preusmjeri na ono što mu sada zakon omogućava a s druge strane da onima kojima novaca nedostaje da sada ima pokriće da može povećati visinu komunalne naknade i održavati ono što bi morao prema zakonu održavati. A to čitamo kroz ono što ste vi i sami rekli, kroz kompenzacijske mjere. Jer, činjenica je da će temeljem zakona koji smo donijeli ostati jedinice lokalne samouprave bez određenih novaca, i sad smo s ovim zakonom omogućili da oni sada komunalnu naknadu ulažu u još nešto. A onda vjerujte kao rezultat toga doći će do povećanja cijene komunalne naknade. To sam više nego siguran. Ja vjerujem da je to sigurna i ministrica.

ako bolje poznajete situaciju u gradovima i općinama onda ćete shvatiti da je nelikvidnost opet u porastu i da najveći problem je naplatiti komunalnu naknadu. A kad je ne možete naplatiti vjerujte nećete je ni povećati jer je to znak da ćete imati još veću nenaplaćenu realizaciju. Ono čega se ja bojim da sa ovim paketom zakona ćemo povećati nelikvidnost gradova i općina. Sa ovim paketom i ovom mogućnošću imati ćemo prelijevanja novca i za nadgradnju i troškove nadgradnje ne objekata. Prema tome opet ćemo imati malo klizanja u nenamjensko trošenje jer ipak morate platiti tetu u vrtiću, morat ćete platiti ja bih rekao servise u školama itd., tu mislim na one majstore kućne itd. Sve ćete to morati platiti. I zato će se koristiti to, a onda ostaje problem kako ćemo kvalitetno održavati komunalni sustav. Jer će biti manje sredstava tamo jer ćemo lakše pustiti da cijev trune, da cijev pušta vodu, da ističe voda, da imamo dodatne gubitke na vodu, zaustavit ćemo ulaganje u rasvjetu, imat ćemo stare žarulje, trošit ćemo enormno sredstava jer ćemo ipak imati veće potrebe za nešto drugo. To je ono što nas treba zabrinuti jer kad promatramo u 3 godine što se događalo i u državnom proračunu nažalost smanjivanje rashoda najvećim dijelom se vidjelo na održavanju, kvaliteti održavanja. Pa je to razlog da nismo sposobni ni ući u bitku za ulaganje u energetsku učinkovitost grada koje bi nam donijelo novce iz svijeta a sve iz razloga veće štednje. **Batinić, Marijan (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega, prije svega rekli ste da mnogi načelnici kad dolazi revizija smo u problemima kako pravdati namjensko trošenje tih sredstava. mogu reći i složiti se da, vjerujte mi, veliki dio nas nismo uopće u tim problemima jer naša komunalna naknada niti evo u mom slučaju 2,8% mi prelazi trošak korištenja komunalne naknade od onog realnog dijela kojega ubiremo. E sad, plašimo se druge strane, a to je da što ste rekli ta komunalna naknada ne možemo je povećati da barem pokrije u ovom dijelu koliko trebamo namjenu zato jer imam prihode 825 kuna po glavi stanovnika i realno građani ne mogu pokriti taj dio prihoda. S druge strane još veći je problem i ono što ste dali van za naplatu, kakva vam je naplata u tom dijelu. Jer da li netko ne želi platiti to je sigurno ne, nego ne može platiti naročito u ovim teškim recesijskim mjerama. I mogu reći da zaista sam zavidan onima kojima ovaj zakon treba. A treba, jer budimo realni nije to doneseno a da nije bilo od strane zahtjeva sa terena od strane gradonačelnika, načelnika u ovom dijelu. Zavidan sam zbog toga što zaista su ili prekapacitirani odnosno preinvestirani pa više nemaju u što ulagati u ovaj dio, a imaju višak sredstava pa onda taj višak sredstava sredstava bi trebali ulagati u ove druge sadržaje kao takve. Nadam se da takvih nema ali zato imamo veoma jednostavno rješenje. Takvi ne trebaju dobiti više potpore, ono što smo danas raspravljali, nego treba dati potpore onima koji barem se trebaju pokriti onaj osnovni komunalni standard koji treba iz komunalne naknade i doprinosa a za onda nekakvu društvenu i gospodarsku

vjerujte trebat će vam novaca neovisno koliko ćete povući iz europskih fondova. Gdje su vam ti novci kad vam je porez na dohodak koji vam je trebao služiti i za ulaganje u tu infrastrukturu, znači infrastrukturu nadgradnje, da ne govorim o Vatrogasnom domu, Domu kulture ili ne znam kakve sve možete imati kulturne spomenike. Kako ćete ulagati kad nemate novca? I zato ovaj zakon će vam itekako pomoći jer do jučer, istina što će biti problem? Još veću rupu ćete imati u komunalnom sustavu, još veću. Ali znate da li ćete održati wc u vrtiću i da li ćete urediti krov i grijanje u vrtiću sigurno prije nego popravak cijevi u vodovodu. To je onaj problem koji će izazvati ovakvi zakoni jer vam i sada fali sredstava. Ali probajte shvatiti jednostavno da vam treba novaca i za komunalnu infrastrukturu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime kluba Hrvatskih laburista – Stranke rada, Zlatko Tušak. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, ministrice sa suradnicom i evo malobrojni kolege i jedna kolegica koliko je ja vidim među nama. Ovaj Zakon o komunalnom gospodarstvu, evo mijenja se praktično tri članka, članak 22., 28. i 30., i on će praktično omogućiti jedinicama lokalne samouprave da i ovaj dio dosada namjenski korištenih sredstava će moći koristiti i u neke druge, a to je pitanje investicija. I slažem se sa replikama i prethodnicima koji su rekli da je to dobro rješenje zakona, ali si postavljam jedno pitanje zašto sada u ovo vrijeme, jel te izmjene zakona su se mogle i davno ranije desiti. Ali znademo zašto dolazi do ovoga. Dolazimo do toga zato što je Zakonom o porezu na dohodak jedinice lokalne samouprave gube 2 milijarde kuna. I ono što je već bilo najavljivano a to će se praktično i desiti, da tamo gdje god će se moći komunalna naknada će se povećati i to će biti opet jednim djelom udar na građane. Jasno, mi znademo da onim Zakonom o porezu na dohodak oni koji su imali male plaće njima će se malo i povećati, oni koji su imali velike plaće dobit će i velika povećanja, moći će bolje otići na skijanje u inozemstvo, moći će si priuštiti i još bolje neke stvari, ali kada se povisi komunalna naknada onda ona je jedinstvena po kvadraturi, ovisi o tome da li je u zoni 1, 2, 3 ili 4, ovisi o jedinicama lokalne samouprave. I sad se postavlja pitanje oni koji koji imaju mala sredstava to će biti jasno dodatni udar. Nešto što posebno, i mislim da je jedan prijedlog vrlo dobar bio, a to je od udruge gradova i općina na način gdje su predlagali da ipak se ograniče sa jedne strane trošenje tih sredstava, 60% za održavanje komunalne infrastrukture, a 40% da ide u ovom djelu investicije. I mislim da su u pravu jer posljedice ovog zakona, jasno ako se ne donese novi zakon o kojem govori kolega Linić, a to je porez na nekretnine, da u tom dijelu, i bit će određenih problema onih koji će krenuti u određene investicije možda će se malo i zaigrati, možda će malo, i radi se o većim sredstvima. I jednostavno naći će se u situaciji da za onaj drugi dio održavanja komunalne infrastrukture neće biti dovoljno novaca, pa će opet posezati za time da bi trebalo dignuti komunalnu naknadu, a vidjeli smo da i pojedini otpori i otpori će biti u jedinicama lokalne samouprave. Navodno čuo sam neki dan da u Umagu su pokušali podignuti pa nisu uspjeli takvu odluku donesti jer većina gradskog vijeća nije podržala takav prijedlog. Vjerojatno takvi otpori će se dešavati i svugdje. Tamo i u Splitu gdje je najavljivano itd. Teško je o tome govoriti kad govorimo sa jedne strane što je to cijena komunalne naknade, ali istina posljedice toga stvarne jesu. Mi tako imamo nekakvu, ja sam vadio po nekim podacima u prvoj zoni imamo nekakvu komunalnu naknadu koja je prosječno 0,52 kune i ona se kreće od najnižih 0,15 do 1,27 kuna po kvadratnom metru. to govorim za stambeni prostor. U drugoj zoni imamo od 0,13 pa do 0,85 što je prosječno negdje oko 0,40 kuna po kvadratnom metru. I recimo treća zona od 0,11 do 0,70. Visina komunalne naknade za poslovni prostor je znatno veća i onda npr. se kreće po kvadratnom metru od negdje 1,14 kuna pa do negdje 12,70 kuna po kvadratnom metru što je dosta značajni dio izdataka. Ali nešto što isto treba reći kada je u pitanju ovaj zakon i plaćanje komunalne naknade, a to je pitanje da imovina u vlasništvu Republike Hrvatske je na neki način ne podliježe komunalnoj naknadi i u tom djelu su pojedine jedinice lokalne samouprave i metnute u nepovoljniji položaj što mislimo da nisu svi ravnopravno stavljeni u taj položaj i da to nije na neki način dobro, a pogotovo kada su u pitanju lokalne jedinice samouprave, jel na takav način i gube dio sredstava. I možda na kraju da ne duljim više, ovo je puno ali na neki način i ova druga izmjena i tu moram i ministrici i njezinom ministarstvu na neki način i kritiku kritiku dati, a to je pitanje državnog inspektorata koji je ukinut pred godinu dana, a mi tek sad tu odredbu mijenjamo u zakonu, a u djelu kada se govori o prekršajima i podizanju prekršaja ona prva četiri stavka su u nadležnosti inspektora i praktično taj dio davno ranije smo trebali uskladiti sa zakonom jel znademo da je pred godinu dana smo ukinuli državni inspektorat i jasno da je odmah trebalo u siječnju i ovaj zakon uskladiti sa time. Ovako postavljamo se da smo imali nekakvu odredbu u samom zakonu, a ona nije služila svojoj svrsi jel nije bilo za to i promjene koje su se desile u tom dijelu državnog inspektorata koji je ukinut. Evo toliko. Hrvatski laburisti smatraju da ništa nije sporno u samom zakonu, ali evo ukazujemo na ove određene probleme koji bi se mogli desiti u praksi a to je ono pitanje da lokalne jedinice samouprave teško i ovo što im se daje i ovu mogućnost koja je dobra u jednom dijelu će moći osigurati dovoljno financijskih sredstava i bojim se da će se neki naći u dosta … situaciji. Hvala.

imamo Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu s konačnim prijedlogom zakona i imamo opet hitan postupak kao u 99% zakona koji se donose u ovom Hrvatskom saboru. Upravo moj prethodnih je spomenuo nešto o čemu sam mislio govoriti, koji razlog jedini prihvaćam da bude po hitnom postupku je upravo to što nam je godinu dana trebalo da izmijenimo ove odredbe u članku 5. i ovdje kad više ne postoji inspektorat, da se umjesto te riječi napiše ministarstvo. No, i gospodin Linić, a i čuli smo prethodnike, ono što me je malo zateklo danas tijekom izlaganja potpredsjednika Vlade RH kada je … najavio u onom smislu donošenje ovog zakona po hitnom postupku u kojem će kao kompenzirati. Činjenica je da jedinice lokalne samouprave na području čitave RH kad planiraju svoj proračun, ono u što su sigurni s obzirom da imaju čvrste pokazatelje, mogu planirati prihode iz Zakona o komunalnom gospodarstvu. Činjenica je da je ovaj zakon dok se ne donese taj budući, a valjda s vremenom hoće kad se konačno donese taj odluka, donese novi Zakon o porezovanju, činjenica je da je ovo ključni zakon za svaku jedinici lokalne samouprave, da je on generator i investicija, razvoja i svega onog ostalog. Činjenica je isto tako da smo sada dovedeni u situaciju svi na terenu na području čitave RH da sredstva će se morati trošiti u onom smislu kako je bilo do sada, ukoliko bi postojeći oblik zakona ostao, bez ovih izmjena, da bi se bili prisiljeni nenamjenski trošiti i činjenica je da su mnoge jedinice lokalne samouprave u nalazima državne revizije imale tu opasku i dato uvjetno mišljenje zbog toga što su bile prisiljene budući da nisu imali kapitalnih prihoda, od komunalne naknade trošiti na druge stvari. No upravo izgradnju svega ovog što se ovdje navodi, ali na čitav niz drugih stvari. Ja se bojim da će, a vrijeme će to pokazati, naročito u onim krajevima u kojima smo ovih dana najviše govorili, dakle i o područjima PPDS-a i o područjima pod Zakonom o brdsko planinskim područjima, bojim se da će čelnici jedinica lokalne samouprave biti prisiljeni posegnuti u ova sredstva i za ono što u ovome ne piše, bojim se da će biti upotrebljene po neka kuna i za socijalna davanja i za još neke stvari. S tim u vezi, udruga gradova gdje smo aktivno i svi sudjelovali, bili upoznati u pisanim materijalima sa njihovim prijedlozima, amandmanima, tu su se svi čelnici jedinica lokalnih samouprava na neki način i usuglasili i predložili amandman na koji način da se ta sredstva i rasporede, da se mogu trošiti za neke druge svrhe od onih koje su Zakonom o komunalnom gospodarstvu bile namijenjene, ali i da se da u ruke onome tko je odgovoran, na kraju krajeva koje kontrolira i državna revizija i koji potpisuje prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti da su sredstva i trošena i namjenski i planski, da se omogući da planom koji će sastaviti, predložiti svom predstavničkom tijelu po donošenju, odnosno usvajanju strane predstavničkog tijela da se ta sredstva mogu trošiti i za te stvari i stoga ćemo kao klub HDZ-a predati gotovo … amandman. Još je bio jedan amandman za koji je kontaktirala i s konkretnim prijedlogom i Općina Kostrena, ali koliko vidim u prijedlogu vaših izmjena zakona je on u cijelosti ograđen tako da smo ga mi iz našeg amandmana Ono što bih vam ministrice htio ovdje reći jer smo ispred kluba HDZ-a nedavno raspravljali o nečemu što se po meni, ali i većini nas ovdje, čini mi se da smo se tu usuglasili, bila je i stranka umirovljenika, bilo je velik broj nas gdje smo na neki način kritizirali ministarstvo koje se koje se uhvatilo i vaše domene, odnosno vašeg resora, upravo ovog zakona, a govorilo se o pogrebnim uslugama. Sam ovaj paket koji se odvija upravo ovih dana, svih tih zakona, ovog Zakona o regionalnom razvoju, o PPDS-u, o ukidanju privilegija s osnova brdsko planinskog područja, indeksacija, u ovom trenutku, nakon 3 godine mandata u završnoj godini mandata jedne vlasti, na ovaj način donositi sve ove zakone, dovoditi jedinice lokalne samouprave u tu situaciju da nemaju smjernica od strane Ministarstva financija koje su trebale dobiti do kraja 6. mjeseca da bi upravo planski osmislile svoje proračune, mislimo da nije dobro i narušava upravo kao i ove ove izmjene zakona, upravo bit i svrhu postojanja u onom smislu jedinice lokalne samouprave i njihovih ključnih obveza, svega onoga što one moraju raditi. Ponavljam, Zakon o komunalnom gospodarstvu je oduvijek svih ovih godina zakon koji je pretrpio određene izmjene, ali je bio čvrst oslonac svim jedinicama lokalne samouprave u onom smislu da mogu planirati sredstva za realizaciju brojnih projekata na svom području. Normalno da su neke jedinice kako ste i vi rekli imale vrlo malene prihode ali su namjenski trošeni, ali druge jedinice i velik broj njih u Hrvatskoj, recimo gospodin Linić je spomenuo i grad Rijeku koja redovito ima u nalazu revizije uvjetno mišljenje zbog tog nenamjenskog trošenja, pa čak i moja jedinica lokalne samouprave jer su ti prihodi u takvim jedinicama lokalne samouprave bili puno veći od onih kapitalnih prihoda. Što se tiče samog zakona o njemu nema previše potrebe govoriti. Razumijevaju situaciju u kojoj smo se našli na terenu u jedinicama lokalne samouprave, na situaciju koja će se odraziti na komunalni standard, ali sve ono što će se događati u idućoj godini našim građanima ovako pripremljen prijedlog zakona je na neki način i razumljiv jer jednostavno ne mogu vjerovati da ste vi baš suglasni suglasni bili da se na ovaj način vrše te kompenzacijske mjere o kojima toliko govori gospodin Grčić, upravo u trenutku u vremenu kada ulazimo u EU kada moramo imati spremne projekte, upravo za ove stvari koje pišu Zakon o komunalnom gospodarstvu kada imamo priliku ulaskom u EU izvući sredstva iz EU fondova. Mi smo sada dovedeni u situaciju da smo prisiljeni da nam to zakon koji će se izglasati omogućava da ono što je bilo namjenski, strogo namjenski za točno definirane sadržaje trošimo nenamjenski. Ovo će nam to omogućiti. U nalazu Državne revizije neće pisati takva jedna opaska, međutim ono što je definitivno puno stvari ovdje o kojima smo ovih dana razgovarali, a to se vidi i iz ovog, pa i iz ove prethodne točke dnevnog reda pomalo se dovodimo u situaciju da ću slikovit prelijevamo iz šupljega u prazno. U svakom slučaju amandman ćemo vam dostaviti u pismenom obliku budući da su Udruga gradova zaista u više navrata se stajala, raspravljala o ovoj problematici 17.studenog dostavila je vama ali i svima nama svoje mišljenje o ovome i naš amandman je usklađen sa njihovim zahtjevima. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala vama. U ime kluba HNS-a Marijan Škvarić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Poštovana ministrice sa suradnicom. Prije svega mogu reći jedne čestitke jer kada god dobivamo Tako da zaista u tom dijelu još jednom čestitke. Ono što možemo reći kada govorimo o Zakonu o komunalnom gospodarstvu, to je zakon kojega mi gradonačelnici, načelnici najčešće čitamo, najčešće proučavamo i najčešće prema njemu moramo donašati odluke. U ovom dijelu pitanja koje se definiraju ovim zakonu su prije svega omogućavanje financiranja građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to sredstvima ostvarenim od komunalne naknade u slučajevima u kojima to jedinice lokalne samouprave ocjeni potrebnim i naravno to je usklađivanjem sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu rada ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave u dijelu provedbe inspekcijskog nadzora. Kao što sam rekao u raspravi, na prvi pogled ovaj prijedlog zakona čini tome da pomaže jedinice lokalne samouprave onima koji su preinvestirani preinvestirani preizgrađene tako da ne znaju šta će sa tim sredstvima pa evo ajmo ih onda potrošiti i za druge namjene. Prije svega složili smo se da to nije tako, da je to prije svega zato što imamo veliki pad prihoda, naročito prihoda od dijela dohotka tako da i ova sredstva moramo mi gradonačelnici, načelnici itekako odgovorno voditi računa da ulažemo ono što će u ukupnosti činiti razvoj i doprinijeti razvoju naših lokalnih Ali da ovaj zakon bude i jasniji ja bih se samo tu malo spomenuo na temelju članka 28.stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu koji govori da je propisano da se sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu odlukom predsjedničkog tijela upotrijebiti i u svrhu građenja i održavanja objekata predškolskog, predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Iz ovog navedenog bi morao napomenuti da kada se donaša proračun sastavni dio tog proračuna je i program gradnje, uređaja objekata komunalne infrastrukture. Taj program građenja obuhvaća prije svega naziv koji se izvršava, iznos i naravno sredstva za taj dio. I taj program koji je sastavni dio gradskog proračuna donaša gradsko vijeće odnosno općinsko vijeće odnosno predsjedničko tijelo. I mislim da u tomo dijelu ako je tako shvaćeno ne treba posebna odluka

Ipak mi kao gradonačelnici smo pred svojim građanima za to najodgovorniji. A opet posebna kontrola u tome da i po zakonu do kraja 3.mjeseca za proteklu godinu gradonačelnici odnosno izvršna tijela moraju predsjedničkom tijelu dati i izvješće o provedbi takvog programa gradnje, projekata komunalne infrastrukture. Evo, još jedanput klub HNS-a Liberalni demokrati podržati će ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu jer smo itekako mišljenja da će taj zakon itekako doprinijeti svrsishovitom obavljanju komunalnih djelatnosti. Hvala lijepa. Hvala i vama. U ime kluba zastupnika SDP-a Ivo Jelušić. ustvari na kraju rasprave ako vidim dakle zadnji prijavljeni, vrlo kratko. Ovo je dobra izmjena zakona i klub SDP-a će svakako podržati ovu izmjenu. Kao što vidimo iz rasprave a inače iz javnosti nije baš bilo ni u javnosti a ni danas ovdje prevelikog oponiranja ovom prijedlogu izmjene dakle ovog zakona. To je tako kada je nešto dobro onda to prođe šutke a niko se na to i ne obazire a kada se nekom nešto ne sviđa onda se diže velika galama i graja. Ali dobro to je sudbina ovog posla. Dakle, ali to ne znači ako je nešto dobro da ne treba reći da je dobro. Dakle ovaj prijedlog izmjene zakona je dobar i konačno, ja kažem konačno da je došlo do toga jer i danas je upozorena i više puta do sada

pod navodnicima namjenske svrhe. Bitna promjena dakle i jedina, najbitnija promjena ovog zakona što naprosto drugačije tretira trošenja, ako mogu tako reći raspoređivanje komunalne naknade da se ona sada može koristiti dakle i za građenje ne samo za održavanje i to prije svega i objekata dakle i komunalne strukture, infrastrukture, javnih površina, groblja, javne rasvjete ali objekata od društvene namjene, od vrtića do kulture, sporta itd., i to je dobro. To je dobro iako nije na prvi pogled više novaca jedinicama lokalne samouprave, nije izravno, neizravno možda na neki način i je. Zašto? iz jednostavnog razloga, ima ona narodna izreka koja kaže da kada se nešto da u pravo vrijeme da duplo više vrijedi. A ovdje se radi naprosto da ako daš nekom priliku da u pravo vrijeme kada njemu baš treba da eto dovrši vrtić ili ga započne ili nešto tako, omogućiš do sada, koja je imao a nije mogao na taj način upotrijebiti, na neki način i je novi izvor, odnosno je mu došlo pravo vrijeme i na pravo mjesto što do sada nije bilo moguće. Sigurno da je u tom smislu to na neki način neizravno i više novca, dakle ne povećava masu ali povećava mogućnost sa njenom I zaista fleksibilizira dakle upravljanje financijama gradova i općina što je na koncu konca, čelništva tih gradova i općina su dobila povjerenje građana da to i rade pa ne znam zašto im to i ne dati. Na neki način i kao da smo do sada imali nepovjerenje u te ljude da oni eto neće znati dobro raspoređivati tim sredstvima pa im moramo mi točno definirati kuda ta sredstva trebaju upotrijebiti. S druge strane zašto je to dobro, ovo je prilika da se i poveća ili poboljša naknada komunalne naknade. Prije svega ne povećanju kao što neki očekuju, nego da se svaki kvadrat stana, prostornog prostora, zemljišta, građevine itd. popiše i stavi u sustav naplate što do sada, siguran sam da nema jedinice lokalne samouprave gdje toga nema da nešto nije obuhvaćeno. Znam iz iskustva kada sam vidio da neki stanovi u Zagrebu po 4, 5 godina ne uđu u sustav naplate komunalne naknade, prema tome, zašto bi neki plaćali a neki ne. Evo prilika dakle da jedinice lokalne samouprave sada kada mogu neograničeno ako mogu tako reći, neometano raspolagati sredstvima da malo više povedu računa i da malo više potraže te te kvadrate koje do sada nisu našle pa da i za njih se uvede naplaćivanje a do sada nije bilo. I treća stvar zašto je bitno, ovo je ipak, a ja bih rekao možda prvi korak ka uvođenju onoga od čega svi bježimo, čega ne želimo izgovoriti a to je poreza na nekretnine, koje imaju sve zemlje Europske unije osim Hrvatske. Mi to ne želimo uvesti, ne želimo reći jer ne želimo nove poreze i nitko ne želi nove poreze ali što je komunalna naknada nego komunalni porez, lokalni porez, nije šija nego vrat, ne zove se porez nego komunalni porez, lokalni porez, nego komunalna naknada. Pa O.K, neka bude i dalje šija ne mora biti vrat ali defacto je to to. I ovo je ustvari prilika da da napravimo prvi korak u preimenovanju toga. Dakle nisam ni ja za uvođenje novih poreza ali sam zato da stvari nazovemo svojim imenom. Prema tome pa ako ovu komunalnu naknadu ne uvodeći ni jedan novi porez preimenujemo porez na nekretninu ništa nećemo pogriješiti jer će se sredstva i tako tretirati kao da su porezna i koja su apsolutno iz pozicije lokalna …/Govornik se ne razumije./… da ju upotrjebljava gdje ona mislim da je ona najpotrebnija. Uostalom mi imamo već porez uveden ili uvodimo na druge oblike na imovine, na štednju, imamo porez na automobile, dakle imamo neke drugu imovinu pa zašto ne i nekretninu. Koji već i sada imamo koji se zove komunalna naknada. I neka ostane za sada komunalna, u ovom zakonu i da joj omogućimo njeno trošenje dakle ne samo za ono što je do sada bilo ali i tako ćemo htjeli ili ne vjerojatno uskoro to i nazvati imenom koje to zaslužuje. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Ovime zaključujem raspravu. Glasovati ćemo naknadno. Zahvaljujem ministrici sa suradnicom. Za večeras smo završili. Sutra nastavljamo sa Prijedlogom Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu. Želim vam ugodan nastavak večeri. Hvala